Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Da. Gospođa Marina Dujmović Vuković, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo! Donošenjem Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, sustav pravne pomoći uskladio bi se sa pravnom stečevinom i to direktivom o pružanju pravne pomoći u prekograničnim sporovima, Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te ujedno ovo predstavlja dosljednu provedbu Haške konvencije o pravnoj pomoći u građanskim i upravnim stvarima. Ujedno se vrši i usklađivanje prema relevantnoj praksi Europskog suda za ljudska prava u pogledu primjene članka 6. konvencije koji zabranjuje diskriminaciju po bilu kojem pa i po osnovu materijalnih prilika. Predloženim nacrtom zakona dograđuje se postojeći sustav pravne pomoći koji se ne mijenja u odnosu na postojeće posebne zakone. Zakonom se uređuju oblici pravne pomoći, uvjeti koje korisnik treba ostvarit za njeno odobravanje, definirani su pružatelji pravne pomoći te način njihovog rada i financiranja, uređena su pitanja nadzora nad provedbom zakona kao i mjere koje se u nadzoru mogu poduzeti. Posebnim poglavljima uređena je pravna pomoć iz razloga pravičnosti i pravna pomoć u prekograničnim stvarima kada su stranke državljani Europske unije ili osobe koje na području Europske unije zakonito borave. Treba naglasiti da ovaj zakon predviđa pružanje pravne pomoći žrtvama kažnjivih djela kao i žrtvama trgovanja ljudima i žrtvama obiteljskog nasilja. Posebno je važno istaknuti da je postupak odobravanja pravne pomoći krajnje pojednostavljen za budućeg korisnika. Pravna pomoć se ostvaruje podnošenjem zahtjeva i davanjem izjave o imovinskim prilikama za sebe i punoljetne članove svog kućanstva. Za ove podatke podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i kazneno, a jedini dokumenti čije se prilaganje traže su potvrde o visini dohotka. Sve ostale podatke ured provjerava samo ako ocijeni da je to potrebno, kao i kada je to zakonom propisano. Podatke o imovinskom stanju nisu dužni dati jedino korisnici nekog od vidova socijalne skrbi, kao i branitelj te civilni i vojni invalidi rata koji primaju opskrbninu. Vrste pravne pomoći utvrđuju se kao primarna i sekundarna pravna pomoć. Primarna pravna pomoć obuhvaća opću pravnu informaciju, pravni savjet, pravnu pomoć u sastavljanju pismena pred tijelima uprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, za stupanje u upravnim stvarima, u mirnom izvansudskom rješavanju sporova, za stupanje pred Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama ako je to u skladu s međunarodnim ugovorima. Sekundarna pravna pomoć obuhvaća zastupanje pred sudovima, pravnu pomoć za mirno rješavanje sporova i sastavljanje pismena u sudskim postupcima. Pružatelji pravne pomoći određeni su ovlaštene udruge, sindikati, pravne klinike i odvjetnici. Udruge stječu ovlast za pružanje pravne pomoći upisom u Registar udruga koje pružaju pravnu pomoć, koji se vodi pri ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa. Da bi stekla ovu ovlast udruga u prvom redu mora biti osnovna prema odredbama Zakona o udrugama. Također od ovlaštenih udruga zahtjeva se suradnja sa osobom koja ispunjava uvjete stručne spreme, određenog radnog iskustva i dodatnu kvalifikaciju u vidu položenog državnog, stručnog ili pravosudnog ispita. Visoka učilišta, pravni fakulteti, omogućeno je pravnim fakultetima pružati pravnu pomoć putem pravnih klinika. Uputnica koju ured izdaje, izdaje se za primarnu pravnu pomoć i daje pravo za korištenje svih oblika primarne pravne pomoći. Sekundarna pomoć izdaje se za postupak određene vrste i stupnja. Primarnu pravnu pomoć dakle ovlaštene su davati ovlaštene udruge, sindikati, odvjetnici, pravne klinike, a sekundarnu pravnu pomoć ovlašteni su davat samo odvjetnici. Ovim zakonom se određuje također da upravni nadzor provodi Ministarstvo pravosuđa i da taj upravni nadzor može provoditi kako nad tijelima koja odobravaju pravnu pomoć, tako i nad pružateljima pravne pomoći u svim aspektima primjene ovog zakona. Pružanje pravne pomoći prvenstveno je obveza države. Stoga se sredstva za organiziranje pružanja pravne pomoći i plaćanja troškova prema uputnicama moraju osigurat u državnom proračunu. Planirana sredstva s osnova pružanja pravne pomoći iznosila bi 0,76 eura po glavi stanovnika, a u projekti državnog proračuna za 2010. planiralo bi se za isplatu po osnovi besplatne pravne pomoći 25 milijuna kuna. Hvala. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzet riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime klub SDP- gospodin zastupnik Boris Šprem. Izvolite!

predsjedniče, uvažene kolegice i kolege, poštovan i predstavnici Vlade i predstavnice, zapravo predstavnice! Cilj predloženog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći je omogućiti svim državljanima Republike Hrvatske i strancima jednakost pred sudovima i drugim tijelima državne uprave i inim tijelima koje imaju javne ovlasti a što je i u skladu s odredbom članka 26. Ustava. Takva inicijativa je hvale vrijedna i svakako nužna, a posebice imajući u vidu da su početkom '90.-tih godina ukinuti tadašnji uredovni dani na općinskim sudovima gdje su se građani obraćali sa svojim pravnim pitanjima odnosno gdje su se davali pravni savjetni građanima. Posljedica toga je kako i sam predlagač zakona ispravno primjećuje, pravna praznina u mogućnosti građana u ostvarivanju njihovih prava na pristup sudu. To je velika šteta što je to napravljeno, a napravljeno je čini mi se '92. godine. Institut obrane siromašnog okrivljenika, okrivljenika koji ne mogu sami snositi troškove poznat je i kroz odredbe Zakona o kaznenom postupku kao i kroz odgovarajuće odredbe Zakona o parničnom postupku. Naziv predloženog zakona je Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći pri čemu nije u samom zakonu jasno propisano što se smatra besplatnom pravnom pomoći a posebice imajući na umu da se u odredbi članka 37. gdje se propisuje da u slučaju ako korisnik pravne pomoći potpuno ili djelomično uspije u postupku te mu sud dosudi imovinu ili primitak odnosno kad mu u upravnom postupku pripadne određena imovina ili primitak korisnik je dužan iznos plaćene pravne pomoći uplatiti u državni proračun. Definiranje pravne pomoći člankom 2. predloženog zakona na način da se njome podrazumijeva olakšavanje pristupa sudu i drugim tijelima na način da troškove u cijelosti ili djelomično snosi Republika Hrvatska nije definicija koja bi u cijelosti zadovoljavala pravne i tehničke standarde iz razloga što se pod pojmom besplatne pravne pomoći podrazumijeva da se radi o osobi koja nema materijalne sposobnosti da se sama zastupa te da bi angažiranje odvjetnika moglo ugroziti uzdržavanje nje same i članova njezina kućanstva. Provedba zakona je upitna u smislu efikasnosti i brzine i tu se ne slažem sa predstavnicom predlagatelja a imajući u vidu da određena osoba mora prvo podnijeti zahtjev na propisanom obrascu, potom potvrdu porezne uprave u visini dohotka podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva o o imovini, izjavu istih o dopuštanju uvida u podatke o imovini, potvrdu nadležnog centra za socijalnu skrb o vrsti i visini pomoći u posljednjih dvanaest mjeseci, potvrdu ili presliku rješenja o opskrbnini te za azilante, strance pod supsidijarnom zaštitom, stranke pod privatnom zaštitom te žrtava trgovanja ljudima, potvrdu nadležnog tijela o svom statusu. Žrtve obiteljskog nasilja također su dužne pribavljati sve te potvrde i izjave ali samo za sebe što je iznimka koja nije utješna. Zašto nije utješna? muž pretuče ženu i sada ona tražeći pravnu pomoć ide najprije pribavljati razne potvrde da bi ostvarila. Pa valjda obrnuto, pomoć joj treba pružiti odmah a troškovi će se riješiti naknadno odnosno plaćanje tih troškova. Čini nam se da je to puno administracije koja iziskuje puno vremena pa predlažemo da se postupak pojednostavi. Tko su predloženim zakonom pružatelji pravnih pomoći? To su odvjetnici, ovlaštene udruge i visoka učilišta odnosno pravni fakulteti. U odnosu na pravne klinike nositelj izrade u nenormativnom dijelu zakona navodi da se radi o dugogodišnjoj i široko rasprostranjenoj praksi u svijetu a čiji počeci već postoje na pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj. u obrazloženju zakona saznajemo da se pravne klinike mogu ustrojiti prema posebnim propisima, statutima fakulteta i visokih učilišta te da pravne klinike danas ne postoje u sustavu visokog obrazovanja na pravnim fakultetima osim pojedinih pojednostavljenih oblika na pojedinim fakultetima. Njihov ukupan položaj treba urediti posebni propisi o visokom obrazovanju. Činjenica je da se predloženim zakonom nije moglo podrobnije ulaziti u uređivanje ustrojstva pravnih klinika zbog narušavanja autonomije sveučilišta, no zasigurno se postavlja pitanje gdje su te klinike i kad ih možemo očekivati jer upravo one predstavljaju bitnu novost u našem pravnom sustavu. Stoga ne bi bilo dobro da one ostanu samo mrtvo slovo na papiru. Kao što je iz prijelaznih i završnih odredaba vidljivo trebat ćemo čekati ovaj zakon. Čekamo stupanje na snagu koje je predviđeno za 1. kolovoza 2008. dok se ključne odredbe članka 15. i 16. zakona prolongiraju one stupaju na snagu tek 1. travnja 2009. godine. Treba donijeti niz provedbenih propisa bez kojih se zakon ne može primjenjivati a kako je to elaborirano u nenormativnom dijelu treba i smijeniti unutarnje ustrojstvo Ministarstva pravosuđa, zaposliti nove službenike, educirati ih i za obavljanje tih poslova i sve to se se predviđa sa datumom 1. svibnja 2009. tako da se preračunalo da zakon stupa na snagu 1. travnja 2009. Zaključno, podržavamo donošenje ovo zakona ali uz temeljitu doradu, odgovarajuću pripremu, osiguranje uvjeta za njegovu primjenu što sve nije učinjeno jer u ovom obliku kakav se on danas predlaže predstavlja još jedan od zakona koji neće uopće ili barem ne tako skoro doživjeti svoju primjenu. Hvala lijepa. Gospođe i gospodo zastupnici, htio bih upozoriti da ćemo danas glasovati o točkama dnevnog reda koje smo zaključili. je ili ne može se izglasati odluka o kontingentu naših oružanih snaga na Golanskoj visoravni bez 102 glasa. Ja molim klubove da osiguraju to. Dakle, možemo očekivati glasovanje od jedan pa recimo do jedan i pol, zavisi kako ćemo završavati ove točke dnevnog reda, a ima i potrebe za izglasavanje ovog dijela poslovnika, treba 77 glasova najmanje biti Dakle, molim da se osigura. Pa najbolje pozvati u jedan sat da dođu zastupnici kako bi mogli završiti ovu sjednicu i izglasati potrebne točke dnevnog reda. I najavili smo da ćemo konačno početi upotrebljavati ključiće. Pa prema tome i to je jedna potreba da se oni koji nisu, koji ih nemaju kod sebe ili tako da se ima vremena da se pobrinu da i to počnemo sa elektroničkim glasovanjem. Hvala. Sad idemo dalje. Za klub HDZ-a gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene kolegice i kolege, uvažena državna tajnice sa suradnicima. Uvodno bih htio istaknuti da Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice ovaj prijedlog zakona, dakle Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći naravno podupire. Naime, ovaj propis treba omogućiti građanima slabog imovnog stanja pravnu pomoć koju ta kategorija ljudi ili ne bi mogla ostvariti ili bi je ostvarila uz velike poteškoće obzirom na njihove materijalne prilike. Osnovna intencija ovog zakona je ukidanje diskriminacije, diskriminacije u postupku ostvarivanja prava obzirom na imovno stanje pojedinca. Nadalje, pružanje pravodobnih informacija i kvalitetnih pravnih savjeta prije početka ostvarivanja prava kao i priprema postupka uz stručno zastupanje trebalo bi omogućiti i učinkovitiji rad ne samo sudova već i drugih tijela koja odlučuju o pravima i obvezama hrvatskih građana. Valja istaknuti i to da odredbe ovog zakona svoje uporište pronalaze u pravnoj stečevini Europske unije, međunarodnoj pravnoj praksi te preporukama koje su sadržane u međunarodnim ugovorima kao i u sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava. Uvodno treba kazati i to da je u Republici Hrvatskoj i do sada istina u različitim segmentima prisutan institut besplatne pravne pomoći, no istina je i to da on nije cjelovito uređen, samim time dosta kompliciran, često nepoznat potencijalnim korisnicima. Prisutna je stalna potreba, dakle, postojanja oblika besplatne pravne pomoći uz činjenicu da i nadalje ostaje veliki broj građana čija prava u izloženom smislu ostaju nezaštićena. Tu stalnu potrebu uistinu treba pretočiti u kvalitetan propis koji će jasno, precizno i cjelovito na jednom mjestu regulirati i čitav niz problema koje možemo staviti pod zajednički naziv, dakle pod naziv besplatna pravna pomoć. Kako je zatečeno stanje, kakvo imamo u ovom smislu postojeće stanje u smislu pružanja besplatne pravne pomoći danas? Dopustite mi uvažena kolegice i kolege da pročitam nekoliko izričitih zakonskih odredbi koje reguliraju ovu materiju. Primjerice članak 172. Zakona o parničnom postupku doslovce regulira da će sud osloboditi plaćanja troškova postupka stranku koju, koja prema svom općem imovnom stanju ne može podmiriti te troškove bez štete za nužno uzdržavanje sebe i svoje obitelji. Nadalje, članak 14. Zakona o sudskim pristojbama koji isto tako direktno i precizno određuje da će sud osloboditi od plaćanja sudskih pristojbi stranku koja prema svom općem imovinom stanju ne može podmiriti sudsku pristojbu bez štetnih posljedica za nužno uzdržavanje sebe i svoje obitelji a što se odnosi i na prognanike, izbjeglice i korisnike socijalne skrbi. Isto tako članak 21. Zakona o odvjetništvu, mislim da ga je vrlo bitno naglasiti koji propisuje da je komora obvezna pružiti besplatnu pravnu pomoć, dakle, besplatnu pravnu pomoć i žrtvama Domovinskog rata i socijalno ugroženim osobama, naravno u pravnim stvarima u kojima se te osobe bore za ostvarivanje prava koja su u vezi sa njihovim položajem kao i u drugim slučajevima u skladu sa unutarnjim propisima komore, naravno sve u skladu sa kodeksom odvjetničke etike. O tome je već bilo govora i u Zakonu o kaznenom postupku, razrađene su situacije kada je zajamčeno, naravno okrivljenicima pravo na branitelja, naravno i troškove stručne obrane. Što se tiče samog teksta predloženog zakona pojam pravne pomoći, odnosno odgovore na pitanje što to pravna pomoć jest, i odgovor na to pitanje pronalazimo u članku 2. Zakona koji taj institut definira kao način olakšanja pristupa sudu, ali i drugim tijelima koja odlučuju o pravima i obvezama hrvatskih državljana i stranaca na način da troškove u cijelosti ili djelomično snosi Republika Hrvatska uzimajući u obzir njihov materijalni položaj i okolnost da ne bi mogli ostvariti to pravo bez ugrožavanja, svojeg uzdržavanja i uzdržavanja članova svojeg kućanstva. Tako definirana u samom zakonu pravna pomoć ostvaruje se kao primarna ili sekundarna pravna pomoć, s time da primarna pravna pomoć po prijedlogu zakona ima šest osnovnih elemenata i odnosi se na opće pravne informacije, pravne savjete, sastavljanje pismena, zastupanje u upravnim stvarima, pomoć u mirnom i izvansudskom rješavanju spora i zastupanje na europskom sudu za ljudska prava i međunarodnim organizacijama. I sekundarna pravna pomoć koja se sastoji sa tri elementa, dakle, zastupanje pred sudom, pravna pomoć za mirno rješavanje sporova i sastavljanje pismena u skladu, u sudskim postupcima. Uz napomenu da je odobravanje bilo kojeg oblika pravne pomoći uključuje oslobađanje i od pristojbi i troškova postupka. Ovaj Zakon definira pružitelje pravne pomoći, odnosno određuje koji su to pružatelji pravne pomoći, dakle, i odvjetnici ali i ovlaštene udruge i visoka učilišta. pomoći, pružatelji pravne pomoći pružaju pravnu pomoć uz naknadu s odredbom da se ne naplaćuje pružanje opće pravne informacije. Odobravanje pravne pomoći ostvaruju se podnošenjem zahtjeva u uredu, u uredu državne uprave na području čije teritorijalne nadležnosti podnositelj zahtjeva ima prebivalište ili boravište. Ovdje bi trebalo zastati, naravno prokomentirati članak 30. predloženog zakonskog teksta koji je vrlo bitan, on regulira što to uputnica je i po svom karakteru i po svom sadržaju. Dakle, uputnica kao akt ali i uputnica u smislu nadležnosti ili posla u okviru nadležnosti ureda državne uprave. Dakle, uputnica izdana za primarnu pravnu pomoć sadrži potvrdu o ispunjenju uvjeta za dobivanje pravne pomoći i daje pravo, dakle, ona daje pravo za korištenje svih oblika primarne pravne pomoći. Uputnica izdana za sekundarnu pravnu pomoć, izdaje se za postupke određene vrste i stupnja koji ne obuhvaća postupke po izvanrednim pravnim lijekovima i za koja se mora zatražiti nova uputnica. Mislim da je vrlo bitno naglasiti i stavak 3. toga članka, članka 30. koji regulira uputnicu. Dakle, da je korisnik pravne pomoći na temelju izdane uputnice samostalno odlučuje o izboru pružatelja pravne pomoći vodeći računa o ovlasti pružatelja da pruža pojedine oblike pravne pomoći. Zaključno. Ovaj propis u ovom segmentu pravosudnog sustava treba uspostaviti između ostaloga i takav sustav vrijednosti u kojem će se mogućnosti korištenja pravne pomoći biti praćenje u cijelosti ili djelomično sredstvima državnog proračuna a sve u smislu dosljednje razrade već spomenutih odredaba Ustava Republike Hrvatske kojima se razrađuje s jedne strane i pravo na pristup sudu, ali što je još bitnije u smislu primjena ovoga Zakona jamčenje jednakosti u izloženom smislu svih pred sudom, dakle, bez obzira na njihov materijalni status. Shodno svemu izloženom, uvažene kolegice i kolege, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice predlaže da se ovaj propis u prvom čitanju podrši. Hvala lijepo. Hvala. U ime Kluba HNS-a, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. **Beus

Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke podržati će donošenje ovoga Zakona. Međutim, treba reći da to neće učiniti zbog toga jer je zakonski prijedlog dobar nego prije svega zbog toga što postojeće stanje pružanja besplatne i sponzorirane pravne pomoći naprosto nije uopće uređeno. I nažalost, ovim Zakonom ćemo regulirati elementarne stvari na tome području, ali ne na svim elementima na pravi način. Nadamo se da će nakon primjene, nakon prvoga roka primjene ovoga Zakona se na ukazane manjkavosti obratiti pozornost i da će se mijenjati neki elementi toga Zakona koji su sporni. Podsjetit ću da je institut besplatne i sponzorirane pravne pomoći važan element sustava pravne zaštite kojim se uređenim pravnim državama omogućava postizanje ljudskoga prava na pravično suđenje, odnosno općenito prava na dostupnost, odnosno pristup pravosuđu osobito za osobe koje nisu imovinskoga stanja koje bi im dozvolile da sami financiraju svoju pravnu zaštitu. On se zapravo u većini slučajeva odnosi na one deprivirane skupine stanovništva koje su iz različitih razloga onemogućene u jednakome statusu pred sudom prije svega zbog svoga imovnoga stanja, odnosno težih socijalnih uvjeta života. Nadalje, u pravilu se radi o osobama slabijega obrazovnog statusa, o ljudima koji ne poznaju propise i pravila pravne procedure. Nerijetko se radi o osobama koje ne poznaju, odnosno ne govore jezik na kojemu se vodi pravni proces protiv njih. Također, osobito kada se radi o izbjeglicama i azilantima radi se o osobama koje se nalaze u posve nepoznatome okruženju. Zato je više nego važno da se do besplatne ili sponzorirane pravne pomoći može doći što brže, što jednostavnije sa što manje administriranja. Nadalje, da se ne mora u postupku priznavanja ovoga prava obilaziti veliki broj institucija, jer veličina ljudi na koji se zakon odnosi praktični ni ne znaju gdje su one. Dakle, budući da se radi i o siromašnim, nerijetko starim pa i slabo pokretnim i bolesnim osobama vrlo je važno da se u ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć ne mora putovati daleko. Međutim, treba podsjetiti također da je ovaj prijedlog zakona, doduše u jednome drugačijem obliku već bio pred Saborom i to u listopadu prošle godine kada je burno na njega reagirala stručna i zainteresirana javnost. dio javnosti i to nevladinom sektoru se čak organizirao u koaliciju dvadesetak nevladinih udruga koje su imale vrlo ozbiljne primjedbe na tadašnji tekst zakona. Ali isto tako, primjedbe su stizale i iz stručne akademske javnosti. Tada su ključne zamjerke bile upravo pretjerana birokratiziranost postupka i zapravo onemogućavanje onih koji su najugroženiji potencijalni korisnici da doista i ostvare to pravo. Te treća primjedba je bila pogodovanje odvjetničkom lobiju. Na taj problem kao i na problem nepostojanja instituta besplatne i sponzorirane pravne pomoći osobito snažno je upozoravao podsjećam i pučki pravobranitelj i to u nekoliko navrata. Naravno, dovodeći cijelu tu stvar u vezu i sa postojećim sustavom određivanja visine odvjetničkih tarifa. Ovaj novi prijedlog donekle je ublažio te ključne primjedbe i zainteresirane stručne javnosti jer je posebno definirao primarnu i sekundarnu vrstu pravne pomoći. Također je dozvolio mogućnost da se primarnom pravnom pomoći bave i licencirane udruge. Dozvolio je također da bez posebnih uvjeta, a prema Zakonu o radu, to rade i sindikati za svoje članove. Međutim, on donosi jedan novi sustav kojega treba također objektivno procijeniti, a to je sustav glomaznog birokratskog aparata u uredima državne uprave koji će podsjećam 2008. i 2009. i to u godinama u kojima se uopće neće moći još primjenjivati ovaj zakon, odnosno pravo na besplatnu pravnu pomoć po ovome zakonu potrošiti 10 milijuna kuna za instalaciju novoga a u 2010. negdje oko 14 milijuna kuna. Na to još dolazi procjena stvarnih troškova pružanja pravne pomoći koja prema obrazloženju ovog zakona iznosi 0,76 eura po glavi stanovnika. Procjene kažu, barem što se predlagatelja zakona tiče, da ej to u 2010. godini oko 24 milijuna kuna. Neke nevladine organizacije su hrabre u procjeni da se radi čak o 10 milijuna eura. Procjenjujući broj onih slučajeva koji se sad pojavljuju kao korisnici besplatne pravne pomoći kod njih, a radi se o 70 000 slučajeva godišnje. Jer Odvjetnička komora i ostali pružatelji besplatne pravne pomoći ovog časa opslužuju godišnje manje od 1000 takvih zahtijeva. Podsjetit ću također da je u svijetu vrlo raširena praksa pružanja besplatne pravne pomoći svim građanima i putem interneta. Na internetu možete naći vrlo kvalificirane sustave koji preko svojih web stranica nude građanima savjete i informacije iz sudske prakse iz domene prekršajnog, trgovačkog, stečajnog, kaznenog, radnog, obiteljskog, upravnog, imovinskog, intelektualnog, litigacijskog, osiguravateljskog prava itd. Čak možete naći na jednoj stranici više od 36000 različitih pravnih formulara koji se doduše naplaćuju, ali su dostupni bez obilaska državnih institucija. Na žalost, naš zakon ne prepoznaje tu vrstu asistencije. Nigdje se ne spominje mogućnost pružanja primarne pravne pomoći recimo putem interneta, gdje je moguće da davatelj takve vrste pravne pomoći iz sponzorskih sredstava nadomiri dio svojih troškova. Nadalje, treba reći da su nedostaci ovoga prijedloga izuzetno veliki kriteriji kad se radi o licenciranju udruga. Podsjetit ću u našoj praksi udruge koje pružaju primarnu pravnu pomoć su udruge koje imaju već 15, 16, 17 godišnju praksu u tome jer je ta praksa proistekla iz velike nevolje i to prije svega naših stradalnika iz Domovinskog rata, povratnika, izbjeglica, prognanika. Dakle, svih onih kategorija koje su devedesetih godina bile pod izravnom ugrozom prilika u Hrvatskoj. Danas te udruge bez obzira na to kakvo imaju iskustvo i kakav stvarni kapacitet imaju, neće biti licencirane ako ne ispune kriterije utvrđene ovim zakonom koji su i financijski, jer se mora položiti i osiguranje za eventualnu štetu korisniku usluge. Kod pravnih klinika to nije slučaj. Naime pravne klinike mogu biti praktikumi studenata i tamo nema obveze ni plaćanja ovoga jamstva, a niti zapošljavanja ljudi sa državnim ispitom. Čini se da je upravo članak 11. ovoga zakona bio napravljen pod velikim pritiskom odvjetničke komore. Nadalje, upozoravamo da se zakon na žalost može primjenjivati samo na najsiromašniji sloj, jer je imovinski cenzus tako postavljen da doista praktički ne smijete imati nikakva sredstva za život da biste ostvarili ovu pravnu pomoć, a ona se ne odnosi recimo na one deprivirane društvene skupine koje po svome statusu, općem svom statusu ne mogu na pravi način osigurati pravnu pomoć. Spomenimo recimo žrtve mobinga. Što s čovjekom koji je prije mjesec i pol dana ostao bez posla? A zašto to kažem? Zato što mu se u imovinski cenzus, odnosno u prihode ubrajaju svi prihodi u zadnjih 12 mjeseci koji se dijele na 12 i dobija se prosječni mjesečni dohodak. Dakle radio je 9 ili 10 mjeseci, zadnja tri mjeseca ne radi, imao je relativno prosječnu plaću koja kada se podijeli na 12 biti će viša od ovoga cenzusa koji je utvrđen i neće ostvariti pravo na pomoć, a to što već tri mjeseca nema od čega živjeti nije važno. Nadalje, što ćemo s romskim skupinama za koje također znademo da žive u vrlo teškim uvjetima i da im je vrlo teško dokazivati ove elemente navedene u dokazivanju imovinskog cenzusa. U svakome slučaju držimo da je donošenje propisa o besplatnoj pravnoj pomoći velika i važna stvar. međutim, također upozoravamo da ovako formuliran propis će imati i određene negativne efekte u praksi i molimo predlagatelja da budno motri praksu provođenja iako će praktički provođenje početi tek koncem 2009. odnosno 2010. godine pa ćemo do prvih rezultata primjene ovoga zakona dobro morati pričekati i da onda sukladno tome kasnije nivelira ovaj zakon. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici Vlade predlagatelja, kolegice i kolege zastupnici. Pa mogao bih i bilo bi najbolje i najistinitije kada bih rekao da su vrlo teške porođajne muke ovog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i ako još pogledamo u naslov, to je P.Z.E. a došao je u prvom čitanju. Naravno želim vjerovati da je to bila dobra namjera predlagatelja kada ne bismo pogledali i u povijest donošenja ovog zakona. Najprije Nacionalnim programom za pridruživanje Europskoj uniji u političkim uvjetima, u poglavlju političkih kriterija predviđeno je da Hrvatska donese ovaj zakon i time uskladi svoj pravni sustav sa pravnim sustavom zemalja Europske unije. Drugo, više elemenata Europske komisije je Hrvatskoj uvjetovalo donošenje ovog zakona. Treće, izvješće stručnjaka Europske komisije iz 2005. također je obvezalo Hrvatsku državu, hrvatsku Vladu da donese ovaj zakon. Četvrto, hrvatsko društvo, hrvatska stvarnost, hrvatski socijalni problemi, hrvatsko pravosuđe već deset godina traži da se donese Zakon o pravnoj pomoći i sada opet vjerujem da je u dobroj namjeri, dobivamo od Vlade prijedlog zakona u prvom čitanju sa tim da nam u prijelaznim, odnosno završnim odredbama kaže da će u praksi ovaj zakon zaživjeti najprije 2010. godine. A nitko nadam se, od zastupnika ne može biti protiv Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. I sada smo otprilike u šizofrenoj situaciji. Mi smo za zakon svi, ali on će djelovati tek 2010. godine. Građani jedva čekaju, pogotovo građani u socijalnoj situaciji da ne mogu ostvariti svoja prava putem suda, jer je skupo za njih, čekaju od nas kao njihovih zastupnika da to uvidimo. Europa traži već četiri godine, Vlada obećava već četiri godine, društvo 10 godina, a mi ćemo ipak reći ajde donijet ćemo formu ali za dvije godine ćemo početi praktično primjenjivati taj zakon. Dakle Vlada činjenično još nešto pokazuje, da ne vjeruje da će završiti pregovore i uskladiti zakonodavstvo hrvatsko sa sa zakonodavstvom, odnosno sa acquis communautarieom sa zakonodavstvom zemalja Europske unije do roka kada nama obećaje, do 1.9. sljedeće godine, jer Europa ne traži samo da formalno donesemo norme nego da po tim normama hrvatsko društvo i hrvatski cijeli pravni sustav živi, dakle da je ugrađen, da imamo iste pravne standarde kao zemlje Europske unije. Dakle Vlada to nama jasno kaže da nema ništa od njezinih obećanja 2009. godine, jer ovdje neće biti primijenjen zakon 2009. nego 2010. Dobro, ipak je korak napravila. Ali kada pogledamo zakon onda ćemo po mojem sudu, po mojem sudu nisam mogao provjeravati nego ocjenjivati, dakle nisam mogao simulirati zakon, zakon je donesen da će vrlo biti teško, odnosno beskućnici će se moći koristiti ovim zakonom, a nije smisao toga da se samo beskućnici koriste nego da se osigura pristup sudu. Da se osigura pristup sudu, jedno od važnih ljudskih prava. tko god počne provjeravat, korisnici pravne pomoći, odjel 3., vidjet će da je to skoro samo za beskućnike. A analiza samih normi, jer je riječ o prvom čitanju, predložio bi da se držimo nekih standarda. Ako je jedan pojam u pravnom životu u Hrvatskoj, onda bi on za sve zakone trebao biti isti pojam, isti pravni sadržaj. Pa evo kao primjerice navodim, članovi kućanstva po ovoj odredbi, to su da tako kažem stanari, oni koji zajedno stanuju. Ali članovi zajedničkog kućanstva, kad bi vas ili bilo kojeg građanina pita, Republike Hrvatske, prosječno obrazovanog i prosječno informiranog, rekao bi da je zajedničko kućanstvo ekonomska kategorija. Oni koji zajedničko doprinose uzdržavanju te obitelji, tih članova tog zajedničkog kućanstva. Ovdje nije to. Ako bi to dalje mogli komentirati tko ima veći stambeni standard? Pa bogatiji ljudi. Bogatiji ljudi, tako da će ljudi sa većim standardom imati možda manja primanja i ući u program besplatne pravne pomoći. A onih kojih deset se nađe u nekoj stambenoj jedinici, naravno da od deset će nešto zarađivat, ako neće baš bit svi beskućnici. Dakle, zakon u cjelini, namjena, namjera opravdava zašto je došao ovdje i zahtjeva da ga podupremo. Ali cijela suština zakona čini mi se da je donešena, neka imamo formalno akt. I vraćam se na početak. Dakle, ja osjećam jednu šizofrenu situaciju. Moram poduprijeti zakon u prvom čitanju jer je ideja dobra, ali kad pokušam reći onima koji me pitaju kad će to stupiti na snagu, pa šta ja znam kad će. Tamo za dvi, tri godine. Pa ne možemo mislim. Nema nikakvog razloga da prema onome što je ovaj zakon kao argumentaciju prikupio već sada, a to je kolega Beus već iznio, 70.-tak tisuća slučajeva i relativno mali novci za tako važnu stvar da bude tako odgođena. A imamo dovoljno da tako kažem, ne volim taj termin, resursa da se osigura ljudima koji vape za besplatnom pravnom pomoći, već sljedeće godine. Ajde ne mora ove godine, već sljedeće, 1.1. sve gotovo. Evo u tom kontekstu naravno da ću poduprijeti donošenje zakona, ali molio bih da se, bude konzistentan, kad se bude došlo sa zakonom u drugom čitanju i konačnom njegovom usvajanju. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Ivo Grbić. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici predlagatelja, poštovane kolegice i kolege zastupnici! Drago mi je da danas raspravljamo o ovom iznimnom, rekao bih važnom zakonu kojim se regulira pružanje pravne pomoći. Znamo da Republika Hrvatska nema na cjelovit način uređen sustav pružanja pravne pomoći onim kategorijama građana koji nisu u materijalnim prilikama da sami osiguraju pravnu pomoć u sudskim ili upravnim postupcima. Isto tako nam je poznato da je jedan od političkih kriterija za pridruživanje Europskoj uniji mjera sadržana u poglavljima XXIII. i XXIV. – Pravosuđe i temeljna prava, sloboda, pravda i jednakost. Stoga predloženim sustavom pravne pomoći naše zakonodavstvo usklađuje se s pravnom stečevinom Europske unije, praksom u pogledu zabrane diskriminacije po osnovi materijalnih prilika i zajamčenih prava kao što je pravo na pristup sudu i pravo na pravedno suđenje. Za naglasiti da je pravni sustav Republike Hrvatske sadrži pojedine elemente osiguranja pravne pomoći kroz odredbe Zakona o kaznenom postupku kojim se primjerice jamči pravo okrivljeniku na branitelja, zatim kroz odredbe Zakona o parničnom postupku kojim je primjerice regulirano oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi i troškova, zatim kroz odredbe Zakona o odvjetništvu kojim je regulirano da je komora dužna pružiti besplatnu pravnu pomoć žrtvama Domovinskog rata i socijalno ugroženim osobama. Stoga ovaj zakonski prijedlog dograđuje postojeći sustav pružanja pravne pomoći kako bi se i drugim kategorijama građana otvorile mogućnosti pružanja pravne pomoći. Ovaj prijedlog uređuje oblike pravne pomoći, uvjete koje korisnik treba ostvariti za odobravanje pravne pomoći, određuje pružatelje pravne pomoći, njihov način rada, način njihovog financiranja, nadzora i ostalo. Prijedlog regulira vrste pravne pomoći kroz primarnu pravnu pomoć koja obuhvaća opću pravnu informaciju, pravni savjet, pravnu pomoć u sastavljanju pismena pred tijelima uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima, zastupanje u upravnim stvarima, pravnu pomoć u mirnom izvansudskom i rješenju spora, zastupanje pred međunarodnim institucijama. I sekundarnu pomoć koja obuhvaća zastupanje pred sudovima, pravnu pomoć za mirno rješenje spora pred sudom i sastavljanje pismena u sudskim postupcima. Navedene vrste pravne pomoći pružaju pružatelji pravne pomoći. Odvjetnici pružaju primarnu i sekundarnu pravnu pomoć. Ovlaštene udruge pružaju primarnu pravnu pomoć. A pravne klinike su ovlaštene za pružanje općih pravnih informacija, pravnih savjeta i sastavljanje pismena osim zastupanja. Prijedlog regulira korisnike pravne pomoći. To su fizičke osobe, hrvatski državljani i stranci koji imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj i državljani i država koji nisu članice ali su stranke haških konvencija kao i Republika Hrvatska. A nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i državljani, država članica Valja istaknuti da je sam postupak odobravanja pravne pomoći prilično pojednostavljen za korisnika pravne pomoći. Sama pravna pomoć ostvaruje se podnošenjem zahtjeva i davanjem izjave o imovinskim prilikama za podnositelja i članove njegove obitelji, a jedini dokument koji se podnosi je potvrda o visini dohotka. Naravno da podnositelj zahtjeva za podatke odgovara materijalno i kazneno. Podatke o imovnom stanju nisu dužni dati korisnici nekog od vidova socijalne skrbi, branitelji, civilni vojni invalidi rata koji primaju opskrbninu. Ovaj zakon ne samo da osigurava građanima pravo na pravično suđenje i pristup sudu nego je za očekivati da će isti pridonijeti smanjenju broja pokrenutih postupaka i njihovom kraćem trajanju s obzirom da će stručna pomoć građanima biti pružena od samog početka postupka. Zbog svega iznijetog podržavam donošenje ovog zakona. Hvala lijepa. Dame i gospodo zastupnici, imamo još četiri, pet zastupnika koji su se javili po ovoj točki dnevnog reda. Međutim, mi imamo i slijedeću točku dnevnog reda Zakona o područjima i sjedištima sudova. Kako ne možemo završiti tu točku dnevnog reda radi toga što ima pet, šest klubova i desetak prijavljenih znači morat ćemo je uvrstiti u slijedeću sjednicu. Dakle, kad bi ovo bio nastavak sjednice mogli bi započeti, međutim mi zaključujemo ovu sjednicu i nova sjednica će biti kad bude, otprilike negdje oko oko polovine slijedećeg mjeseca, dakle najmanje dva tjedna ćemo imati pauzu. Sad predlažem slijedeće, da završimo ovu točku dnevnog reda. Kad sam rekao da treba donijeti ovu odluku onda u pogledu slanja kontingenta, vojnog kontingenta treba 102 glasa za a ne kvorum, nego znači 102 glasa za. Prema tome, ostat će dovoljno vremena da se klubovi ja vas molim pobrinu da zastupnici dođu kako bi mogli glasovati o tome i drugim završenim točkama dnevnog reda pa će to možda i završiti ranije nego što smo mislili ova točka dnevnog reda ali onda bi ostalo da u jedan sat se okupimo ovdje na glasovanje. Znači, sad ćemo nastaviti. I nemojte zaboraviti ključiće. Dakle, je ću priupitati prije glasovanja jesmo li možda zaboravili. Ali evo sada, ovo je drugi put znači da to konačno otpočnemo i sa ovim elektronskim glasovanjem. Na redu je gospodin Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, uvaženi predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Ja ću na početku odmah upozoriti na dvije stvari. Prvo, ja ću se ovdje distancirati od stava kluba Hrvatske narodne stranke koja će podržati ovaj prijedlog zakona. Ja ću se suzdržati i to ću se suzdržati ne zato što se približava sabor HNS-a slijedeći tjedan već iz razloga jer sam tako obećao jednoj grupi građana Rijeke s kojima sam razgovarao u svezi ove točke. ovo što ću sada izreći odnosi se na njihov stav. Doduše, ja razmišljam relativno slično ali sam im obećao da ću čvrsto prenijeti upravo ono što oni misle glede ovoga zakona. Na početku našeg razgovora oni su mi postavili dva pitanja, vrlo zanimljiva pitanja pa ću ih ovdje pročitati kako sam zapisao. Pitali su me da li besplatnu pravnu pomoć trebaju u Hrvatskoj najsiromašniji hrvatski građani ili možda najbogatiji hrvatski građani. I drugo pitanje je bilo da li besplatnu pravnu pomoć mislim da trebaju dobiti najsiromašniji hrvatski građani ili prije njih možda hrvatska Vlada. E onda je krenuo razgovor i oni su to na slijedeći način obrazložili. Kažu moji susjedi iz Krimeje ako Europska unija inzistira na primjeni ovog zakona to definitivno znači da Europska unija ne poznaje prilike u Republici Hrvatskoj i ne poznaje hrvatske prioritete. Oni kažu, točno je da mnogi od nas kopamo po kontejnerima, točno je da nam prijete neki gradonačelnici, točno je da skupljamo plastične i staklene boce, točno je da skupljamo odbačene metalne predmete ali je isto tako točno da plaćamo sve svoje obveze i da pošteno kupujemo i plaćamo kruh koji jedemo.

tko po njima treba pravnu pomoć. Po njima pravnu pomoć trebaju najbogatiji hrvatski građani i to oni koji su to postali u zadnjih petnaest godina. Argument jedan, veliki dio tih novopečenih bogataša je vrlo skromno obrazovan. Veliki dio tih bogataša ne poznaje hrvatske zakone, veliki dio tih bogataša ima velike probleme sa hrvatskim zakonima, veliki dio tih bogataša opterećuje, silno opterećuje hrvatsko pravosuđe pa tvrde moji sušačani da njima treba pravna pomoć, njima treba obvezna pravna pomoć i njima treba ponekad i rešetkasta pravna pomoć. Oni zato predlažu našem pregovaračkom timu i hrvatskoj Vladi da pokušaju uvjeriti Bruxelles da besplatnu pravnu pomoć treba njima, tim bogatim hrvatskim građanima ali dakako i hrvatskoj Vladi. Pitam zašto hrvatskoj Vladi, a onda su mi vrlo jednostavno obrazložili. Kaže pogledajte slučaj sa firmom Astaldi, Hypo banka, Liburnia hoteli. Hrvatskoj Vladi treba pomoć, žestoka pravna pomoć jer da su imali tu pomoć danas bi hrvatske građane to stotine puta manje koštalo nego li što će dobiti kroz besplatnu pravnu pomoć. Vi ćete imati mogućnost mi replicirati. Poruka zadnja mojih sušačana je slijedeća. Nama siromašnim hrvatskim građanima prije svega trebao posao i to pošteno plaćeni posao pa ćemo i bez i bez ove pravne pomoći znati kvalitetno riješiti sve svoje životne brige. Hvala lijepo. Na redu je gospođa zastupnica Marija Pejčinović-Burić. Izvolite. **Pejčinović Burić, Marija (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodo državni tajnici, suradnici iz Vlade, kolegice i kolege. Pa evo, jedna od onoga niza zakona pred nama iz našeg nacionalnog programa, dodatka A koji smo usvojili u ovom Saboru Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji evo, sa izuzetkom možda zadnjeg govornika mislim da smo se svi suglasili da je Hrvatskoj jako potreban, da je važan i da se zapravo na njemu radi, odnosno o njemu govori već određeno vrijeme. Ono što je važno reći dakle, neki elementi ove pravne, besplatne pravne pomoći su mogli biti pronađeni u različitoj regulativi, međutim, ono što je dobro je da se ovako jednim zakonom to pitanje regulira i da se zaista ostvari mogućnost ono što i predviđa Ustav Republike Hrvatske u svom članku 14. a to je da pred zakonom svi budu jednaki. Na ovaj način se na, zapravo omogućava to temeljno pravo iz Ustava i onim građanima kojih je socijalni status takav da možda do sada nisu imali takav pristup pravosuđu kako će to biti kada ovaj Zakon stupi na snagu. to je onaj kontekst u kojem mislim da je iznimno važno podržati ovaj Zakon, dakle, on će svakako svojim donošenjem stupanjem na snagu pridonijeti boljitku naših građana. I mislim da je to onaj prvi i temeljni razlog zbog kojeg ovaj Zakon valja podržati. Drugi razlog koji nije manje važan, ali ja bih rekla se izvodi iz ovog prvog, to je svakako da u kontekstu našeg pristupanja Europskoj uniji, ovaj Zakon ima dvostruko značenje, već je rečeno, on spada u tzv. prvi kriterij iz Kopenhagena, dakle, politički kriterij gdje se traži funkcioniranje pravne države, dakle, ovime se to sigurno unaprjeđuje, a u drugom dijelu on zapravo ispunjava dio mjerila iz poglavlja 23. pravosuđa i temeljnih ljudskih prava gdje se traži da se donese revidirani akcijski plan za reformu pravosuđa, a ovaj Zakon je eksplicito pojedinačno naveden kao jedan od Zakona koji se ima u okviru tog revidiranog akcijskog plana donijeti. S čime se usklađuje, mislim da smo dosta dobro čuli, dakle, ono što je vrlo izravno važno onog časa kada Hrvatska ulazi u Europsku uniju, dakle, da se regulira, odnosno uskladi sa direktivom 2003./8/EZ a to je da se regulira pravna pomoć u prekograničnim sporovima. Ali ono što bih ja ovdje više naglasila, to je svakako da se ovdje usklađujemo s relevantnom praksom Europskog suda za ljudska prava u pogledu primjene članka 6. Konvencije koji zabranjuje diskriminaciju po bilo kojem pa i po osnovu materijalnih prilika u pogledu Konvencijom zajamčenih prava kao što su pravo na pristup sudu i pravo na pravedno suđenje. Ovdje je bilo govora o tome, citirao je kolega Leko kako se zapravo to spominjalo u javnosti već 10-ak godina, kako su tijela europske komisije o tome govorila Hrvatskoj već ima par par godina itd., sve je to istina. Ali obzirom da se dakle, radi o jednom važnom pitanju. I kao što smo vidjeli iz rasprave danas, pitanju koje otvara brojna potpitanja, dakle, kako će se to provesti u praksi i jednom važnom zakonu koji svakako obzirom da je novi zakon traži uspostavu jedne nove, kako bih rekla i uprave, upravnog dijela koji će to sve provoditi, traži se edukacija ljudi koji će to provoditi, traže se materijalna sredstva s kojima će se to provoditi, to mislim da djelomično odgovara na ono pitanje kada se već donosi, a dobro je da se donosi, zašto se ne donosi s primjenom odmah. Ja sumnjam da u ovoj sabornici a sigurno i u Vladi ima bilo tko tko bi imao išta protiv toga da se ovakav važan Zakon primjeni čim je to moguće, dakle, čim je to moguće, odmah po mogućnosti. Međutim, duboko sam uvjerena da je predlagatelj zakona kada je predlagao ovaj Zakona razmotrio sve te okolnosti i da je predložio maksimalno dobar okvir vremenski u kome se to može dogoditi a da bi se taj Zakon provodio kako treba. Kolega Leko je spomenuo, evo kako ovo je krunski dokaz da Vlada ne misli ozbiljno kada govori o pristupanju Hrvatske, odnosno onom roku kada bi mi željeli završiti pregovor, odnosno potpisati pristupni ugovor a to je ljeto, kasno ljeto sljedeće godine. Ja moram priznati da, možda ne znam čitati dovoljno, nisam pravnik, ali eto čitajući prijelazne i završne odredbe, ja čitam nešto drugo nego sam čula od kolege Leke. Naime, tu se kaže dakle, sve ono što mogu iščitati najkasniji rok je 1. travanj sljedeće godine. Dakle, 2009., on je govorio o 2010., ja moram priznati da nisam nigdje našla kako se to došlo do toga da će se to tek primjenjivati u 2010. godini. Ali ponavljam, sigurno je interes svih, pa sam sigurna i Vlade da se dakle, u najboljem mogućem roku ovaj Zakon svakako počne i primjenjivati. S druge strane, budući se radi o ovako važnom Zakonu i radi se o Zakonu koji se tiče mnogih dionika, dakle, ne samo onih koji će primati pravnu, besplatnu pravnu pomoć nego svakako i onih koji će ju pružati. Vlada je ustrojila jednu radnu skupinu u kojoj su bili svi oni koji su zapravo potencijalni davatelji te ili budući davatelji te pravne pomoći. Pa je tako zapravo u izradu dakle, ovoga Zakona bilo uključeno osim resornih ministarstava Vrhovni sud, Hrvatska odvjetnička komora, akademska zajednica, udruge i sindikati. I zapravo rezultat njihova rada je ono što mi zapravo imamo tu pred sobom, dakle, ovaj prijedlog. O njemu je raspravljalo i gospodarsko i socijalno vijeće i dalo je dakle, podršku ovakvom Prijedlogu zakona. Ja bih završno željela reći, obzirom da smo se složili da se radi o iznimno važnom Zakonu koji će zapravo biti najvažniji onima koji su najpotrebitiji, a to su naši sugrađani čiji socijalni status nije dovoljan da bi možda uvijek mogli pristupiti sudu. Ja bih željela ovdje pledirati dakle, da se u ovom čitanju podrži ovaj važan prijedlog jer su ga podržali i drugi čimbenici koji su mislim, iznimno važni. A i ne manje važno, radi se dakle i o ispunjavanju mjerila dakle, svi smo se složili da nam je cilj pristupanje Europskoj uniji. Dakle i složili smo se oko toga da nam taj konsenzus o pristupanju i složili smo se ne samo o tome nego i o tome da je u ovom trenutku bitno da se to dogoditi po mogućnosti dakle, da završimo pregovore sljedeće godine da pomognemo i mi u Saboru da se ispunjavaju ova mjerila koja su pred nama u ovom izrazito izrazito važnom poglavlju broj 23. pravosuđe i temeljna ljudska prava. Dakle, ja ću iz tog razloga osobno glasovati za ovaj Prijedlog zakona. A uvjerena sam da će zbog značaja ovoga zakona na taj način reagirati i većina u ovoj Sabornici. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Uvažena zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajnici, kolegice i kolege. Pa evo ja bih se u potpunosti složila sa izlaganjem kolegice Marije Pejčinović jer mislim da je ona vrlo detaljno detaljno obrazložila što to za Republiku Hrvatsku i što to za njene građane koji su slabijeg imovinskog statusa znači donošenje ovog zakona. No, nešto što moram ovdje istaknuti što je još izuzetno važno, a što mene osobno izuzetno veseli to sam spomenula i na Odboru za pravosuđe što će donošenje ovog zakona izuzetno olakšati, odnosno omogućiti pristup sudu i drugim tijelima i pravičnom suđenju, osigurati pravično suđenje osobama sa invaliditetom. Znamo da su osobe s invaliditetom u principu dakle iako ne sve, ali u principu slabijeg materijalnog statusa i da Konvencija pravima osoba sa invaliditetom koju je Republika Hrvatska ratificirala prošle godine garantira osobama sa invaliditetom pristup sudu, pravično suđenje što se ovim zakonom i omogućava. Što je kolegica napomenula sustav pravne pomoći bio je reguliran i do sada na neki način različitim propisima. No, izuzetno je važno da se u jednom zakonu da se u jednom zakonu regulira sve kako bi se svi lakše mogli snalaziti. Stoga ću ja podržati donošenje ovog zakona moram prenijeti svima vama izuzetnu zahvalu osoba sa invaliditetom. Naime, jučer na tematskoj sjednici Gradske skupštine koja je bila posvećena osobama osobama sa invaliditetom mnoge osobe sa invaliditetom tamo nazočne pitale su mene da li je to doista točno jer su čuli iz medija da je u saborskoj proceduri donošenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Kad sam ih izvijestila da je to doista istina moram priznati da su bili izuzetno zadovoljni. To je dokaz što to za njih znači. Hvala vam. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Vladimir Ivković. Poštovani potpredsjedniče, državni tajnici, predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Područje besplatne pravne pomoći je u teoriji i pravno se naziva kao siromaško pravo i vrijeme je da tim ljudima omogućimo ravnopravnu i kvalitetnu pravnu pomoć, a to ovaj zakon u osnovi formira ne samo u pogledu zastupanja pred sudovima kako je definirana ona sekundarna pravna pomoć već i u ovim svakodnevnim stvarima koje se rješavaju pred upravnim tijelima, pravnim savjetima, informacijama itd. Ovaj prvi dio bi u konačnom zakonu mogao biti nešto jednostavniji, dakle pružanje informacija pravnih savjeta od svih onih mehanizama kojima se štitimo kad je u pitanju besplatna pravna pomoć pred sudovima i upravnim tijelima zbog toga jer na terenu ima velik broj ljudi koji jednostavno ne raspolažu bez obzira na medije sa osnovnim informacijama o svojim nekim pravima. Svjedok sam ovih dana sam primijetio na terenu da jedno od temeljnih prava u mirovinskom sustavu, odnosno u situaciji mirovina kod seljačkih gospodarstava je i tzv. dohodovna potpora. Dohodovna potpora i je zamišljena za poljoprivredna gospodarstva koja mogu još obavljati djelatnost, a po godinama ne mogu na ekonomski isplativ način to raditi. U okruženju sa sigurnošću mogu reći da sam našao na brzinu velik broj ljudi koji jednostavno u svojoj materijalnoj situaciji pojma nisu imali da im pripada to pravo. Kad su doznali da im pripada to pravo onda nastaje određena određena kalvarija za njih, a to je kako doći do institucije, gdje se obratiti, kakav obrazac ispuniti, kako do upisnika doći itd. jer to sve nisu imali. Zbog toga i u takvim oblicima to je samo jedan primjer kojeg sam želio istaknuti i u takvim oblicima ova pomoć bi jako dobro došla. Što se tiče same pravne pomoći i prema kome je ona usmjerena, dakle u svakom slučaju bi pripadala prema ovom zakonu onima koji imaju pravo na socijalnu skrb, zatim oni koji imaju pravo na opskrbninu, ali u jednom i u drugom slučaju vezano je uz materijalne prilike. Materijalne prilike koje su sada definirane kao neka granica vezane su uz cenzus vezan za uplatu doprinosa. Međutim, zanimljiviji je ovaj dio koji se odnosi na imovinu, nekretnine gdje bi praktički 35 kvadrata za jednu osobu plus 10 kvadrata za svaku slijedeću osobu i plus 10 kvadrata bila granica kada se govori o stanovima i stambenim objektima od kojih, ispod kojih bi u stvari ljudi imali pravo na ovaj oblik potpore. Ovaj zakon i u vremenu s obzirom da je to prvo čitanje, pa mislim da prvi osvrti u ovom dijelu 2008. mora biti kao datum kada se počinju graditi institucije za primjenu ovog prava prava iz ovog zakona, a za efikasno i stvarno korištenje je onda i taj rok od 10 mjeseci za usklađivanje nužan i potreban. se pribojavam a to je da eventualno ne bi kod ovog instituta došlo do zloupotreba od strane onih koji su znali upotrebljavati onaj institut zastupanja po službenoj dužnosti. Naime, u institutu zastupanja po službenoj dužnosti često puta se događalo da i bogati roditelji sa puno imovine kao mjeru odgoja na djetetu koje je sudjelovalo ili organizirano razne ozbiljne kaznene nepodopštine ustvari odlučuje da mu ne pruža pravnu pomoć nego veli e sad se snađi da vidiš kako ćeš u životu kasnije rješavati i onda je ustvari obrana pala na račun države, odnosno društva. Zbog toga ovi mehanizmi koji su tu predviđeni su dobri, treba ih naravno u praksi provjeriti u cijelosti i zaštititi se od takvih ili sličnih zloupotreba. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I uvažena zastupnica Neda Klarić. Neda Klarić. Izvolite. zastupnici. Ja ću pokušati zapravo se ne referirati na ono što smo već uglavnom čuli u ovoj sabornici i neću govoriti o usklađivanju ovog prijedloga zakona sa stečevinama u Europskoj uniji, ali u svakom slučaju moram kazati da se ovim zakonom još jedanput evo po ne znam koji put, olakšava pristup i sudu i tijelima koja odlučuju o pravima i obvezama hrvatskih državljana i stranaca tako da troškove ili u cijelosti ili djelomično snosi država uvažavajući činjenicu da to pravo ne bi mogli ostvariti bez ugrožavanja svog uzdržavanja i uzdržavanja članova svoje obitelji. Dakle želi se osigurati jednakost svih pred zakonom i jednaku dostupnost pristupa sudu. Ovaj prijedlog zakona zapravo vrlo zorno i vrlo plastično uređuje ostvarivanje pravne pomoći, korisnike, vrste i opseg pomoći tijela isto tako koja će odobravati pravnu pomoć uređuje i potvrđuje nadzor nad provođenjem pravne pomoći, a posebno poglavlje sadrži odredbe o odobravanju pravne pomoći u prekograničnim sporovima. Osobama sa invaliditetom, inače slabijeg imovinskog stanja biti će također lakši pristup sudu. Ovim zakonom država stavlja na raspolaganje pravnu pomoć osobama iz statusa socijalne skrbi, odnosno svim korisnicima po Zakonu o socijalnoj skrbi. Time osigurava pravo pristupa sudu temeljem konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama sa protokolima. Osobama koje ostvaruju pravo na opskrbninu temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, a slabijeg su imovnog stanja. Evo gospođa zastupnica Marija Burić-Pejčinović je također primijetila, ali ja evo ne zamjerite, moram također ponoviti da će svi građani moći započeti ostvarivati ova prava prema ovom zakonu od 1. travnja 2009. godine, a tijekom ove godine je potrebno uspostaviti organizacijske, kadrovske, informacijske pretpostavke te provesti potrebite edukacije kadrova kako bi imali dosljednu primjenu zakona. Ali ono što ja primjećujem kao posebnu kvalitetu ovoga zakona je svođenje mogućnosti diskrecijskog odlučivanja na najmanju moguću mjeru, a poglavito u podizanju svijesti u javnosti o načinima i uvjetima za korištenjem pravne pomoći koja se u cijelosti ili djelomično financira iz sredstava državnog proračuna. Na kraju evo osobno pozdravljam i pohvaljujem ovakvo određenje. Iskreno upućujem čestitku i ministrici i timu stručnjaka koji su radili na prijedlogu ovoga zakona i to su razlozi radi kojih ću osobno podržati donošenje ovog zakona. Hvala lijepa. Zahvaljujem. I završna riječ u ime predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa, uvažena Marina Dujmović Vuković. Izvolite Poštovani gospodine predsjedavajući, gospođe i gospodo. Zahvaljujem na ovoj širokoj raspravi, prikupiti ćemo sve vaše prijedloge i primjedbe te pripremiti prijedlog zakona za drugo čitanje. Hvala. Zahvaljujem. Time smo za današnji dan iscrpili dnevni red. Prekidam sjednicu. U 13 sati je glasovanje. Molim vas još jednom, pozivam da je za odluku o sudjelovanju naše misije potrebno 102 glasa i ključiće, ključiće, ključiće.